Dakle – - Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika i dijela članova Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske Vlada je predložila ove odluke na temelju članka 16. i 18. Zakona o o regulaciji energetske djelatnosti. Prijedlog akta primili ste u pretince. Raspravu su proveli Odbor za gospodarstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvažena Nataša Vujec, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. Izvolite. **Vujec, Nataša** Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi zastupnici. Odredbama članaka 16. i 18. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti utvrđeno je da predsjednika i članove Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije imenuje i razrješuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. U skladu s navedenim Vlada Republike Hrvatske je temeljem članka 18. stavka 5. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti predložila Hrvatskom saboru razrješenje predsjednika i članova upravnog vijeća, prije isteka razdoblja na koji su imenovani, o čemu je ovaj Visoki dom zaključio raspravu 26. svibnja ove godine. Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. lipnja 2010. utvrdila Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i dijela članova Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije na ostalo vrijeme do isteka roka punog mandata i predsjednika i članova upravnog vijeća, a sve to sukladno članku 16. stavka 5. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti. Temeljem Prijedloga odluke za predsjednika Hrvatske energetske regulatorne agencije predlaže se magistar znanosti Danijel Žamboki za razdoblje do 30. rujna 2012. godine,a za članove predlažu se Tomislav Jureković za razdoblje do 30. rujna 2014. godine, doktor znanosti Igor Sutlović za razdoblje 30. rujna 2013. godine i Dunja Trakošćanec JOkić za razdoblje do 30. rujna 2011. godine. Kriteriji za izbor člana Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije definirani su zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti i Statutom Hrvatske energetske regulatorne agencije. Članom upravnog vijeća temeljem tih dokumenata može biti imenovan državljanin Republike Hrvatske sa prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji ima najmanje visoku stručnu spremu tehničke pravne ili ekonomske struke, i radno iskustvo od najmanje 10 godina na poslovima energetskih djelatnosti ili drugom srodnom području u energetici, ili u području tehničkih znanosti, polja elektrotehnika, rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo i strojarstvo, te društvenih znanosti, polja ekonomija i pravo. Uz znanje engleskog jezika, a u svojoj se struci istaknuo znanstvenim ili stručnim radom, svojim javnim djelovanjem i dostojan je biti članom upravnog vijeća agencije. Nadalje, predsjednik upravnog vijeća mora još dodatno imati najmanje 4 godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima na području enrgetskih djelatnosti ili drugom srodnom području energetici ili iz područja tehničkih znanosti polja elektrotehnika, rudarstvo, nafta, geološko inženjerstvo i strojarstvo, te društvenih znanosti, polja ekonomija i pravo. Sukladno svim navedenim kriterijima, zakonskim odredbama o dužini mandata i obavezama predsjednika i članovima upravnog vijeća Vlada Republike Hrvatske bila je u mogućnosti predložiti malo prije navedene kandidate. Hvala vam na pozornosti. Otvaram raspravu i na redu su prvo klubovi. U ime Kluba HNS-a, iako ovdje to ne piše, ja bum rekel HSU-a jer tako jeste, uvaženi zastupnik Zlatko KOračević. **Koračević, Zlatko (HNS)** Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče, na dopuni. MI u Klubu Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika podržat ćemo ovaj Prijedlog Vlade o imenovanju novih članova novih članova agencije. Međutim, u toj Agenciji je potrošeno izuzetno puno riječi. Svih ovih godina kada smo upozoravali na sve probleme koji su bili evidentni u to vrijeme kada smo upozoravali jer činjenica da je agencija tijelo Sabora koji je zadatak ove agencije poznato i razvidno je iz zakona. Međutim, ovdje se postavlja jedno suštinsko pitanje a to je odnos Vlade i odnos Hrvatskoga sabora. Mi u Klubu Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika želimo prilikom ove rasprave upravo upozoriti, a istovremeno kolegice i kolege iz pozicije a to je koji i kakav odnos Vlade omogućavamo kada je u pitanju Hrvatska javnost jer mi smo predstavnici hrvatske javnosti. Ne ulazim i ne želim prilikom ove rasprave uopće otvarati temu o kvaliteti rada smijenjenih članova upravnog vijeća. O tome smo mi svoje rekli svake godine kada je bilo izvješće međutim, vi ste uvijek to izvješće podržavali. Uvijek. Međutim, u jednom trenutku se desilo nešto pa ste podržali da se ti ljudi smijene i danas Vlada dolazi s prijedlogom novih ljudi. Ja vjerujem čitajući njihov životopis, ja vjerujem da ti ljudi imaju snage i mogućnosti voditi ovu agenciju u skladu sa zakonom i potrebama i na koncu konca razlogom zašto i zbog čega Hrvatski sabor osnovao tu agenciju kao svoje pomoćno tijelo, ne vladino, nego svoje pomoćno tijelo, međutim, mi kao saborski zastupnici nemamo nikakve mogućnosti utjecati, ni u jednom trenutku nismo imali mogućnosti utjecati. Govorim o bivšim smijenjenim članovima upravnog vijeća. Međutim, u jednom trenutku se desilo nešto što je Vlada obrazložila na način da upravno vijeće vijeće postupalo na način koji su narušavali principi stabilnog tržišta toplinske energije, kao razlog zašto i zbog čega se to upravno vijeće smijenilo, dio članova tog upravnog vijeća smijenilo. Ovom prilikom želim jednostavno upozoriti, to je članak 17., 18. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti, koji govori da će Hrvatski sabor razriješiti dužnosti člana upravnog vijeća, prije isteka razdoblja na koji je imenovan, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske u slučaju ako to sam zatraži, težoj povredi dužnosti utvrđenih statutom agencije, nemogućnosti urednog obavljanja dužnosti dulje od 6 mjeseci, trajnog gubitka sposobnosti za obavljanje dužnosti, pravomoćne osude za kazneno djelo koje ga čini nedostojnim obavljanja dužnosti i nastupanje okolnosti iz članka 17. koji govori o vlasništvu ili o sukobu interesa u vlasništvu. Pa sada pitam zbog čega smo mi smijenili te ljude? Da li ova odredba ili obrazloženje ili razloga koji je navela Vlada Republike Hrvatske a to je da upravo vijeće nastupilo na način koji je narušilo principe stabilnog tržišta toplinske električne energije? Ja bih volio da mi netko objasni u kojem ovo elementu članka 18. je uključena ova konstatacija Vlada Republike Hrvatske? Međutim, obzirom da nam je svima sve jasno, kolegice i kolege iz pozicije, to je stvarno vaš vaš problem i nešto što pred hrvatskom javnošću morate pojasniti i objasniti zašto i zbog čega ste do jednog trenutka podržavali nešto što u jednom trenutku ne valja i zašto i zbog čega Hrvatski sabor nema mogućnosti autonomno temeljem savjesti, temeljem razumijevanja problema se odrediti prema nečemu u ovom konkretnom slučaju energetskoj djelatnosti. Jednoj djelatnosti koja i inače izuzetno ima direktni utjecaj na standard naših građana, direktni utjecaj na standard naših građana, činjenica da se toleriralo u vremenu iz nas da agencija u nekim gradovima i općinama dozvoljava i 50% povećanje, 20%, 30% povećanje. Da li je to bilo ciljano, ne želim jednostavno vjerovati jer s obzirom da znam o kojim gradovima se radi, sve je moguće. Prema tome, tu se postavlja prije svega pitanje svakome od nas ili svakome od vas odgovornosti prema našim biračima ili prema nekome tko u nekom datom trenutku dao mišljenje koje nije obvezujuće, ponavljam nije obvezujuće, ali je otvorio čitav i ukupni nered u jednom sektoru koji je slijedom toga povlači za sobom smjenjivanje i stvaranje nečega novog. Mislim da je to ključno pitanje. Nije tu opće sporno kada govorimo o zakonu da li prihvatiti ove ljude ili ne, dapače. Pitanje je sasvim drugačije. Odnos Vlade prema Saboru ili relacija Sabor-Vlada što se direktno reflektira u svakodnevnicu naših građana. To je ključno pitanje, na koje pitanje bih rado da svi oni koji su podržavali rad ove agencije svake godine, a mi smo upozoravali na probleme, redovito smo upozoravali na probleme a bilo ih je čitav niz. Ne radi se tu sada samo o kupnji poslovnih prostora, kupnji slika i svega onog ostalog, nego se radi o energetici. Nadalje. Jedno pitanje koje se nameće ne zato jer nema potrebe. Sasvim sigurno ima potrebe za radom i inzistiranje ovakve agencije. Ali poznavajući rad agencije pod vodstvom bivšeg ili smijenjenim članom upravnog vijeća, postavlja se i pitanje svrhe te agencije. Da li u tom kontekstu svih ovih racionalizacija i najavljenih oštrih rezova u programu gospodarskog oporavka, da li će se kakva racionalizacija uvesti i u toj agenciji? Toga nigdje nema i nije predmet ove točke. Ali je prilika da postavimo pitanje i vama kolegice i kolege iz pozicije a i Vladi Republike Hrvatske. Iščitavajući ciljeve ove agencije, ciljeve u zakonu temeljem kojeg smo osnovali ovu agenciju. A s jednom običnom najobičnijom inventurom učinjenoga do sada, da li će doći do nekakvog zaokreta? Mi u klubu HNS i HSU nadamo se da će doći do toga i zato ovom priliko ćemo dati podršku tim ljudima, ali sasvim sigurno želimo upozoriti i osuditi takav način i takav stav kako je Vlada Republike Hrvatske na ovom slučaju nametnula prema Hrvatskom saboru, a ... toga i prema svim građanima Republike Hrvatske što očekujemo izuzetno nekorektnim i nepoštenim. Hvala lijepo. Moram ipak na kraju reagirati. Ni nepošteno ni nekorektno. Nego po zakonu i proceduri je predložen taj prijedlog. Ja sam tolerirao iako niste govorili o temi o ljudima koji su imenovani, nego o sadržaju agencije što nije tema. A mislim da isto tako bi trebalo prihvatiti i onda raspravljati o temi, a ne van Ali idemo dalje. Sada je na redu klub HDZ-a, uvaženi zastupnik Krešimir Ćosić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice. Evo dozvolite nekoliko riječi o Prijedlogu odluke o imenovanju predsjednika i dijela članova Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. Odredbama članka 16. i 18. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti utvrđeno je da predsjednika i članove Upravnog vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije agencije imenuje i razrješuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. Sukladno tim činjenicama Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 17. lipnja 2010. utvrdila prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i dijelova članove Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije na preostalo vrijeme do isteka roka punog mandata razriješenog predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. U prijedlogu odluke koja je dostavljena Hrvatskom saboru za predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije predlaže se magistar Danijel Žamboki, s mandatom do 30. rujna 2012. godine. Za članove Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije predlaže se nadalje Tomislav Jureković do 30. rujna 2014., doktor Igor Sutlović do 30. rujna 2013., te Dunja Trakošćanec-Jokić do 30. rujna 2011. 2011. godine. Svakako, kvaliteta ovako važnih ne samo energetskih regulatornih tijela je izuzetno važno pitanje i normalno je i logično da da svaka ozbiljna državna administracija izboru pojedinaca koji sudjeluju i oblikuju rad takvog važnog državnog energetskog tijela poklanja posebnu pažnju. Kontinuitet u radu, kvaliteta rada svakako od interesa je za širu hrvatsku javnost, za socijalnu sigurnost naših građana, posebno za hrvatsko gospodarstvo. Vrlo često se čuju različite primjedbe na temu kompetentnosti, stručnosti, znanja ljudi koji obnašaju različite funkcije u tako važnim državnim tijelima i zbog toga ću si ja dozvoliti nekoliko riječi nešto reći više o životopisu ljudi koji su ovim prijedlogom imenovani za ova važna mjesta u Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji. znanstveni magisterij na Ekonomskom fakultetu sukladno kriterijima, smjer marketing, zatim specijalistički magisterij na Ekonomskom fakultetu, diplomirao na Ekonomskom fakultetu. Kad gledamo formalno kriterije i životopise kandidata onda vidimo da su oni usklađeni, no međutim ipak jedan životopis zaslužuje možda i malo više pažnje, malo više osvrta. Tomislav Jureković, diplomirani inženjer, završio fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, diplomirao na usmjerenju energetskih postrojenja, završio postdiplomski studij plin i plinska tehnika. Stručno usavršavanje: LNG understanding, strategic itd., commercial foundamentals, školovanje u Engleskoj, školovanje u Njemačkoj, školovanje u Nizozemskoj. Studijski boravci u Nizozemskoj '99., Njemačkoj '93., '96., 2000.i 2001 sudjelovao na 50-tak konferencija i stručnih skupova u Hrvatskoj i Europi. Jezici: engleski, njemački, govori francuski i tehnički ruski. Dalje, relevantno iskustvo. Poslovi funkcije u sustavima hrvatskog plinskog gospodarstva i općoj energetici s težištem na razvoju poslovanja, razvoju projekata, upravljanju resursima te razvoju i primjeni institucionalnog regulatornog okvira poslovanja, upravo ono što je nadležnost Hrvatske energetske regulatorne agencije. Dalje, relevantno iskustvo, strateško i poslovno planiranje, razvoj projekata opskrbe plinom i distribucije prirodnog plina, razvoj legislative regulatornog okvira poslovanja u energetici. Upravo ono što radi Hrvatska energetska regulatorna agencija. Međunarodni poslovi, međunarodna iskustva. Međunarodna poslovna tehnička suradnja na područjima razvoja projekata distribucije i opskrbe plinom, konceptualni razvoj plinski opskrbnih sustava, studije izvodljivosti, evaluacije projekata itd. Strateško planiranje, institucionalni odnosi, odnosi s regulatornim tijelima, vanjska suradnja itd. To je ono što trebamo i što poželjet možemo. To je komentar direktno ili indirektno na primjedbe da ljudi koji sjede u tako važnim tijelima su nestručni i nekompetentni. Publikacije, predavanja. Istanbul, Berlin, Budimpešta, London, Varšava itd. Pokušajmo zaista kad imamo priliku, istaknuti ljude koji svojim životopisom zaista apsolutno zaslužuju povjerenje i nema nikakvog razloga da s punim opravdanjem očekujemo da će oni svojim iskustvom, svojim radom dati doprinos jačanju ovog važnog državnog tijela. Iz svega toga, to je samo jedan segment, jedna vrlo kratka ilustracija, želim jasno reći klub HDZ-a će dati punu potporu prijedlogu odluke o imenovanju predsjednika i dijela članova Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. Hvala. Zahvaljujem. I u ime kluba SDP-a uvaženi zastupnik Luka Denona. Izvolite. Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege. Naravno pod cijenu da budem opomenut da se ne držim točke dnevnog reda i da raspravljam ili govorim o nečemu što ne piše ovoj točki dnevnog rada, naravno da moram krenuti s nečim što mi se čini da nije ipak bit ove točke dnevnog reda. Točka je suhoparna, smijenjeni su neki ljudi i imenuju se drugi ljudi. E sad je pitanje zbog čega su smijenjeni i zašto se imenuju neki drugi ljudi. Kada sam slušao predstavnika Hrvatske demokratske zajednice imao sam osjećaj da smo onda prvi puta pogriješili jer sad smo, čitajući životopise otkrili da su to zaista kvalitetni ljudi i jesu po papiru, po školi, po školovanju. Očito je da smo onda one koje smo smijenili pogriješili, možda su bili krive struke. Takav sam dojam stekao da je zato čitan životopis ljudi koji će biti sada imenovani. Nekako imam osjećaj kao da onda oni su bili krivi. No međutim nije stvar u tome da su bili krivi ljudi, stvar je u tome što su dio, predsjednik i dio članova upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije jednostavno je smijenjen iz vrlo jednostavnog razloga, zato što nije prije nego što su donijeli svoje, što po zakonu imaju pravo na to, neobvezujuće mišljenje, nisu pitali nikoga u Vladi Republike Hrvatske i zato su smijenjeni. I to je razlog zašto danas govorimo o imenovanju drugih ljudi. Poruka koju je Vlada Republike Hrvatske poslala na takav način i ovim kvalitetnim ljudima je vi u HERA-i nećete biti samostalni iako bi trebali biti nego ćete biti smijenjeni ako ne budete prije nego što donosite svoja obvezujuća ili neobvezujuća mišljenja, ako ne budete pitali Vladu Republike Hrvatske bit ćete smijenjeni. Tako da ta kvaliteta je neupitna i nije bitna u ovom imenovanju jer ako budu pitali onda će ostat, ako ne budu pitali nikoga u Vladi neće se ni oni dugo zadržati. Kao što je kolega iz HNS-a rekao, mi jesmo već u nekoliko navrata kad god su izvješća HERA-e dolazila pred ovaj Sabor klub SDP-a je odbio ta izvješća sa jasnom porukom da nismo zadovoljni radom Hrvatske energetske regulatorne agencije i tu poruku smo kroz tu raspravu o odbijanju vrlo jasno poslali. Međutim, ako se bude i dalje govorilo o tome i smjenjivalo ljude koji neće pitati nekoga za svoj samostalni stručni rad koji budu morali imati u jednom prevažnom sektoru kao što je energetika, onda bi bilo dobro da u ovoj eri štednje i svega uštedimo na takvoj agenciji koja će morati funkcionirati na način da će morati pitati nekoga pa tek onda izreći svoje mišljenje. Mislim da bi se puno uštedilo jer kao što znamo HERA ima negdje 40-tak zaposlenih koliko mene pamćenje sjeća a i uselili su pred neko vrijeme u jednu vrlo modernu zgradu koju su platili 40-tak milijuna kuna. Dakle, prilična ušteda bi bila jer takva Agencija koja bude samo figurirala na papiru a ne bude imala onaj svoj pravi značaj da regulira prevažno tržište kao što je tržište energenata onda zaista nije potrebno. Kao što sam rekao šalje se jedna kriva poruka jer u svakom slučaju tržište koje bi trebalo kontrolirati i regulirati je prevažno tržište svugdje u Europi pa tako i kod nas, za posljedicu što imamo u Hrvatskoj, imamo potpuni kaos na primjer kod tržišta plina. Poprilično nekontrolirano, uništavamo sve ono što je dobro i tržište plina očito ne funkcionira. Ne znamo i danas da li imamo dovoljnih količina plina li imamo dovoljnih količina plina koja će nas sredinom ili krajem ove godine ponovno doći na red da li plina ima ili nema. Da li imamo prave cijene električne energije.

DA li možemo iz tog izvješća možemo iščitati, iz te cijene energenata ili električne energije dio te cijene treba ići u razvoj za obnovljive izvore energije. Nikada nećemo saznati gdje su ti novci koji su odvajani na poseban račun za obnovljive izvore energije gdje su ti novci i što je s tim novcima učinjeno. Očito je, da samo ne ponavljam da rafinerije rade ali mi i dalje uvozimo sve moguće derivate. Tu je uloga te Energetske agencije, regulatornog dijela te agencije koja je potpuno nezavisna trebala biti i ja sada ovim činom, svojim činom danas ne govorim da je sada Vlada kriva što je to tako. Ne gospođe i gospodo u Hrvatskom saboru smo mi krivi što je tome tako što dozvoljavamo da Vlada Republike Hrvatske na ovakav način se direktno miješa u poslove energetske agencije i smjenjuje ljude onda ne zbog dobrog ili lošeg rada nego ih smjenjuje zato što nisu pitali prije negoli su pitali poslije svoje neformalne odluke koje su donijeli. Takav način nije dobar i poruka ovim kvalitetnim ljudima koji će biti imenovani je ta, ako ne budete poslušali ono što vam Vlada kaže biti ćete i dalje smijenjeni. U svakom slučaju energetska agencija ako bude tako radila je poprilično bespotrebna i tu bi se dalo puno novca uštediti jer onda to može puno manje ljudi obavljati i na mirniji način jer će pitati Vladu i onda ćemo dobiti prave cijene plina, električne energije i derivata na našem tržištu. Nije dobro da se na takav način odnosimo prema jednom prevažnom tijelu koje u Europi a i u Hrvatskoj gdje je tržište energenata poprilično poprilično u kaosu treba voditi računa, zato što nas se to tiče svakog od nas građanina direktno jer mi živimo u takovoj Republici Hrvatskoj.